i dopuni Zakona o državnim službenicima. Sad ćemo prijeći na raspravu o - Konačni prijedlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Slovačke Republike o policijskoj suradnji,

Državni tajnik u Ministarstvu unutarnjih poslova, Ivica Buconjić će dodatno obrazložiti prijedlog. Izvolite. **Buconjić, Dakle, Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 23. prosinca 2009. godine donijela je odluku o pokretanju postupka za sklapanje Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Slovačke Republike o policijskoj suradnji. Sporazum je potpisan 17. studenog 2010. u Zagrebu, a potpisali su ga za Vladu Republike Hrvatske ministar Tomislav Karamarko i za Vladu Slovačke Republike gospodin Danijel Lipšić, ministar unutarnjih poslova Slovačke. Sporazumom između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Slovačke Republike o policijskoj suradnji na prikladan način uređuje se pitanje međusobne razmjene informacija, suradnje na području obrazovanja i stručnog usavršavanja, regionalne policijske suradnje, suzbijanja korupcije, prevencije i kriminala, izvida prikrivenih istražitelja, zajedničkih istražnih timova, zaštite svjedoka, upućivanja časnika za vezu, te zaštite osobnih podataka. Predloženim zakonom sporazum se potvrđuje kako bi njegove odredbe u smislu članka 140. Ustava Republike Hrvatske stupile na snagu i postale dio unutarnjeg pravnog poretka Republike Hrvatske. Provedba ovoga zakona ne zahtijeva osiguranje dodatnih financijskih sredstava u državnom proračunu. Hvala lijepa. Hvala. Odbori. Zakonodavstvo? Unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost? Otvaram raspravu. Klub zastupnika HDZ-a, gospodin zastupnik Tomislav Čuljak. Izvolite. Potpredsjedniče Hrvatskog sabora, državni tajniče, kolegice i kolege. Prijedlogom Zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Slovačke Republike o policijskoj suradnji nastavlja se niz sklopljenih sklopljenih ugovora koje Vlada Republike Hrvatske sklapa sa zemljama iz našeg okruženja i zemljama članicama Europske unije u području borbe protiv kriminala. Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Slovačke Republike uz promicanje i produbljivanje međusobne suradnje u borbi protiv međunarodnog kriminala doprinosi daljnjem produbljivanju i unapređivanju prijateljskih odnosa dviju zemalja. Navedenim sporazumom detaljno su razrađene odredbe čija provedba treba doprinijeti još učinkovitijem djelovanju na suzbijanju međunarodne opasnosti za javnu sigurnost kao i suzbijanju svih oblika međunarodnog kriminala. Kroz sedam poglavlja koji čine sporazum utvrđuju se nadležna tijela, opće odredbe o policijskoj suradnji, definiraju se područja policijske suradnje kao i posebni oblici suradnje. Nadalje, detaljno se uređuju pitanja zaštite podataka, pravni odnosi i završne odredbe ovog Sporazuma. Nadam se da će Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Slovačke doprinijeti još kvalitetnijoj suradnji ministarstava unutarnjih poslova Republike Hrvatske i Slovačke u borbi protiv svih oblika kriminala. Klub Hrvatske demokratske zajednice podržat će navedeni sporazum. Hvala.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 Ovaj Prijedlog zakona potvrđuje Sporazum Republike Hrvatske i Slovačke Republike kojim se unapređuju policijska suradnja dviju država. Dobra međunarodna suradnja u današnje vrijeme predstavlja učinkoviti oblik suzbijanja organiziranog kriminala na način da se dvije države međusobno pomažu i djelotvorno usklađuju djelovanje u borbi protiv kriminala. Uz prevenciju i suzbijanje kaznenih djela raditi će se na otkrivanju njihovih počinitelja u područjima koja određuje sporazum. Raditi će se na području obrazovanja i stručnog usavršavanja, suzbijanja korupcije, izvida prikrivenih istražitelja, zajedničkih istražnih timova, zaštite svjedoka, upućivanje časnika za vezu, te zaštite osobnih podataka. Naravno, da se uz kvalitetu suradnju u domeni policije potvrđuju i učvršćuju prijateljski odnosi dviju zemalja. Prihvaćanjem ovog prijedloga zakona oživotvoruje se dvostrani sporazum dviju država, a van snage se stavlja ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Slovačke Republike o suradnji u borbi protiv organiziranog kriminala u Bratislavi 30. studenog 2000. godine. Prihvaćanjem zakona i stupanjem sporazuma na snagu stvaraju se zakonski uvjeti za učinkovitu provedbu svih oblika oblika suradnje na području policijske problematike Republike Hrvatske i Slovačke Republike. Iz tih razloga klub HNS-a, HSU-a će vrlo rado podržati prijedlog ovog zakona.